o sprječavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe uz Okvirni sporazum u slivu Rijeke Save, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 504 Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog smo primili u pretince. Kod utvrđivanja dnevnog reda predlagatelj je predložio i složili smo se da se rasprava provede u hitnom postupku a to onda znači sukladno Poslovniku da se objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i veze. Izvješća sa sjednica odbora primili smo na klupe. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Sabora, dame i gospodo zastupnici. Samo nekoliko riječi o zakonu kojim se potvrđuje Protokol o sprječavanju onečišćenja rijeke Save zbog plovidbe. Dame i gospodo, premda su brodovi na unutarnjim plovnim putevima i na moru najmanji onečišćivači u prometu ipak se vrlo rano započelo sa unifikacijom propisa kojim se sprječava onečišćenje mora već negdje šezdesetih godina a posljednjih deset godina unificiraju se i propisi o sprječavanju onečišćenja unutarnjih plovnih puteva sa brodova. Ovim sporazumom regulirat će se odnos između Republike Hrvatske, Republike Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije oko sprječavanja onečišćenja rijeke Save koja je pored ostalog i opjevana u našoj himni i čiju čistoću smatramo izuzetno važnom. Ovim sporazumom utvrđuju se uvjeti koje moraju ispunjavati brodovi, znači koju opremu i uređaje moraju ispunjavati, zatim uvjeti koje moraju ispunjavati luke gdje se brodovi iskrcavaju te otpadne i štetne tvari na kopno i slučajevi intervencije ako bi došlo do onečišćenja rijeke Save. Dame i gospodo, smatramo da ćemo ovime pridonijeti daljnjem održavanju čistoće rijeke Save. U državnom proračunu osigurana su sredstva za provođenje ovog sporazuma a mogu kazati da naš grad i luka Sisak već sada ispunjavaju uvjete iz protokola a očekujemo da će ove ili slijedeće godine to ispunjavati i grad i grad Slavonski Brod. Molim vas da podržite donošenje ovog zakona. Hvala vam lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepa tajniče. Žele li izvjestitelji u ime klubova uzeti riječ? Ne. Ako ne onda prelazimo na raspravu po klubovima. U ime Kluba zastupnika SDP-a uvažena kolegica zastupnica Mirela Holy. Nema je. U ime Kluba zastupnika HNS-a uvaženi kolega zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite kolega. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici predlagatelja. Podsjetit ću da smo koncem prošle godine u prosincu dakle 2009. u ovome Saboru usvojili Konačni prijedlog Zakona o vodama, kao i Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva čime se zapravo hrvatsko zakonodavstvo uskladilo s europskim propisima u području voda, odnosno time se postavili pravni okvir za prijenos prijenos europskih relevantnih direktiva u naše vlastito zakonsko područje. Činjenica jest da rijeka Sava predstavlja vrlo važnu poveznicu naših interesa unutar subregije na različitim područjima, prije svega gospodarskom, ali isto tako i prometnom, isto tako potencijalno i na prostoru razvoja turizma, ali posredno i niza drugih. Sava je izuzetno važan infrastrukturni i prometni koridor koji povezuje četiri države i koji svojim plovnim putom predstavlja značajan poticaj razvoju gospodarstva zemalja u ovom slivu, iako što se Hrvatske tiče ne možemo biti zadovoljni niti razinom brige za razvoj Save kao plovnoga puta niti razinom iskorištenja kapaciteta koje imamo, barem u onom njenom plovnom dijelu od Siska od Siska pa do izlaska iz područja Republike Hrvatske. Na temelju Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save koji je Republika Hrvatska potpisala 3. prosinca 2002. godine, još dakle prije 8 godina ili 7 i nešto godina u Kranjskoj gori, a ratificirala 29. prosinca 2004., pristupilo se izradi Protokola o sprečavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe. Nas bi zanimalo i žao nam je što nemate informacije u pratećem dokumentu, što su napravile druge države supotpisnice ovoga okvirnog okvirnog sporazuma pa i samoga protokola, dakle u kojoj fazi ratifikacija Protokola o sprečavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe uz okvirni sporazum što se tiče ostalih triju država. Sam Protokol o sprečavanju onečišćenja voda vidimo potpisan je u lipnju, 1. lipnja prošle godine u Beogradu. Cijenimo to što se ovim protokolom definirao cilj, prije svega sprečavanje, nadzor i smanjenje onečišćenja koje uzrokuju plovila, uspostava tehničkih zahtjeva za opremanje lučkih objekata te međusobno informiranje vezano uz problematiku, kao i izrada mjera za reagiranje u slučaju izlijevanja opasnih tvari te naravno samo praćenje kakvoće vode rijeke Save. Prihvatimo li ovaj zakon omogućit ćemo punu primjenu ovoga protokola između četiriju država i stupanjem na snagu ovoga zakona i protokola će se cjelovito urediti naši međusobni odnosi u sprečavanju i nadziranju onečišćenja. Treba reći da je Europska unija već definirala tehničke zahtjeve kad je posrijedi riječ o plovilima. Jednako tako postoji europski kodeks za utvrđivanje mogućnosti korištenja vodenih puteva i u tome smislu i ovim protokolom mi zapravo pobliže prinosimo europske pravne standarde našoj svakodnevnoj potrebi kao zemlji koja eksploatira rijeku Savu. Ono što je dobro, ovim se protokolom definira uspostava dovoljno guste mreže prihvatnih stanica na vodnome putu za zbrinjavanje same otpadne vode iz plovila, dakle preuzimamo otprilike i one standarde koji vrijede na moru, koje smo davno prije definirali. Jednako tako propisuju se tehnički zahtjevi za opremanje lučkih objekata i drugih prihvatnih stanica te postupanje u slučajevima mogućeg izlijevanja materijala odnosno materija koje onečišćuju vodu, odnosno okoliš. Iznimno bitno je stalno praćenje kvalitete vode. Dajemo podršku prijedlogu ovoga zakona kao klub Hrvatske narodne stranke. Hvala lijepo. U ime kluba Hrvatske seljačke stranke uvažena kolegica zastupnica Marijana Petir. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče i ravnatelju u Ministarstvu prometa. Klub Hrvatske seljačke stranke podržat će Protokol o sprečavanju onečišćenja jer je riječ o jednom od provedbenih dokumenata vezanim uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save kojim Republika Hrvatska u svom lokalnom, međunarodnom djelovanju u odnosu na zemlje zapadnog Balkana prednjači u standardima kojima nastoji zaštititi i očuvati okoliš. Stoga se ne bih složila sa prethodnikom koji je izrekao kritike na postupanje Republike Hrvatske kad je riječ o zaštiti okoliša i zaštiti vodu. Uz temeljnu obavezu poduzimanja svih mjera, da se učinkovito spriječi, nadzire i smanji onečišćenje plovila, mi u HSS-u ovdje vidimo i širu primjenu mjera za sprečavanje onečišćenja u vidu pripreme i nabave opreme potrebne za sprečavanje i ograničavanje onečišćenja s kopna. S obzirom na relativno malu stavku od svega 200 tisuća kuna koje su predviđene u proračunu za provedbu ovog protokola, može se zaključiti da su lučke kapetanije na Savi ili relativno dobro opremljene potrebnom opremom za sprečavanje i ograničavanje onečišćenja ili se pak nabava te te potrebne opreme provodi unutar drugih aktivnosti i programa vezanih uz onečišćenje sa kopna pa bi tu molili pojašnjenje državnog tajnika. Jednako tako možemo zaključiti da su mjere praćenja kakvoće vode odnosno oprema koju posjedujemo na zadovoljavajućoj razini te apeliramo na što skorije uspostavljanje informacijskog sustava o kakvoći voda kao dijela informacijskog sustava rijeke Save koji bi se mogao koristiti i za druge primjene, poput nadzora onečišćenja s kopna te praćenje kakvoće vode čak i za kupanje. Pozdravljajući mehanizme koje ovaj protokol donosi mi u HSS-u želimo reći da Hrvatska što prije, neovisno o danu stupanju na snagu sporazuma, zbog interesa zaštite okoliša i rijeke Save treba uspostaviti svoj sustav djelovanja i napraviti nacrt potrebnog informacijskog sustava po uzoru na druge europske države koje primjenjuju europski kodeks za unutarnje plovne putove. I Europskim sporazumom o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima, te da treba započeti aktivnosti u pripremi projekata za uspostavu tog informacijskog sustava na međunarodnoj razini. To je naime važno kako bi u suradnji sa ostalim članicama okvirnog sporazuma preuzeli vodeću ulogu u uspostavi odredbi protokola uz korištenje sredstava fondova Europske unije za međunarodnu suradnju u zaštiti voda i okoliša. No želim istaknuti i sljedeće činjenice. U ovom trenutku postoje nacionalni mehanizmi koji uređuju ovo područje poput Zakona o vodama, te međunarodnih sporazuma poput ESPO konvencije i pripadajućih protokola kojih međutim u svom bliskom okružju potpisnik je jedino Republika Hrvatska. Mi iz HSS-a smo na to upozoravali u niz rasprava u Hrvatskom saboru jer je uvijek iznova pitanje svrhe potpisivanja novih protokola ili novih konvencija od strane Republike Hrvatske kada znamo da zemlje u okruženju niti potpisuju te protokole niti se ako ih potpišu tih protokola drže. Podsjetit ću samo na uvijek aktualan slučaj rafinerije u Bosanskom Brodu koja ima direktan utjecaj na Slavonski Brod ne samo na Savu nego i onečišćenja koja se manifestiraju kroz otežano disanje građana Slavonskog Broda. Unatoč svim našim apelima i upozorenjima Republika Bosna i Hercegovina konkretno ovdje je riječ naravno o Republici Srpskoj nije potpisnik ESPO I imamo ozbiljnije probleme na koje mi na žalost ne možemo utjecati, pa unatoč svim našim naporima da zaštitimo i Savu i da zaštitimo okoliš svjedoci smo da vrlo često naftne mrlje iz iz rafinerije u Bosanskom Brodu upravo prelaze na našu stranu, odnosno da onečišćuju Savu kao što i poslovanje koje nije u skladu sa standardima zaštite okoliša iz rafinerije u Bosanskom Brodu ima direktan utjecaj na kakvoću zraka u Slavonskom Brodu. Isto tako, moram reći i to da Hrvatska ima povijest efikasnog postupanja u svim slučajevima onečišćenja voda. Nositelj tog sustava su Hrvatske vode sa svojim uspostavljenim metodama, tehnologijama, postupcima, ugovorno angažiranih pravnih osoba i sredstava, a koje navodi članak 6. ovog protokola. I te aktivnosti su u potpunosti u skladu sa zakonskim ustrojem Republike Hrvatske, a time i naravno u slučaju iznenadnog onečišćenja voda, a novi plan je u postupku donošenja i sukladno naravno naravno novom Zakonu o vodama on će biti i donesen. Riječ je naravno o osjetljivim mehanizmima koji do kraja moraju biti prilagođeni ustroju Republike Hrvatske, a moram podsjetiti da mi te mehanizme imamo razrađene i kroz Centar 112, Državnu upravu za zaštitu i spašavanje i MUP. Stoga, možda treba porazmisliti da li je potrebno uspostavljati novi sustav kad govorimo o savskoj komisiji, okvirnoj direktivi i ovom protokolu, jer mi se čini da ponekad uspostavljamo duple sustave djelovanja a to proizlazi i kada pročitamo pojedine članke ovog sporazuma. Zbog navedenog smatramo potrebnim u potpunosti iskoristiti postojeće kapacitete koje hrvatske institucije danas imaju, dakle i Državnu upravu za zaštitu i spašavanje i MUP i Hrvatske vode. Ali tu moram dodati i angažirane županijske Zavode za javno zdravstvo, te Lučke kapetanije na rijeci Savi. Čini nam se mudrim objediniti resurse, te na temelju postojećeg razraditi mogućnosti nadogradnje i koordinacije svih aktivnosti naravno aplicirajući na međuregionalne programe pomoći financiranja. Kao što je navedeno u članku 6. protokola za uspješni nadzor kod izlijevanja nadležna tijela svake stranke izradit će i primijeniti skup najboljih dostupnih tehnologija i drugih mjera i o tome izvijestiti savsku komisiju. Podsjetit ću da mehanizmi i postupci već postoje u hrvatskom zakonodavstvu. Zbog toga možda možemo razmisliti da naša dobra iskustva prenesemo partnerima potpisnicima ovog protokola, premda imam informaciju da Slovenija ne sudjeluje aktivno, a kao što sam rekla Bosna i Hercegovina, Republika Srbija nisu potpisnici ni drugih vezanih međunarodnih sporazuma. Ali možda to možemo iskoristiti i prodati im "know how". Stoga sustav djelovanja, dakle postoji u Republici Hrvatskoj, možemo ga u svakom slučaju staviti i u komunikacijski kanal prema savskoj komisiji koja će koordinirati međunarodne aktivnosti. Mi ćemo podržati ovaj protokol, no apeliramo da se vodi računa koje međunarodne akte Hrvatska potpisuje. Jer u ovom konkretnom slučaju smatramo da je naše zakonodavstvo i sustav djelovanja u praksi izuzetno dobar. Također mi u HSS-u predlažemo da se sjedište Savske komisije koja je sada u Zagrebu premjesti u Sisak ili Slavonski Brod, jer su u ta dva grada kao i njihovi ljudi duboko povezani sa Savom, a jedan i drugi grad su na žalost izloženi različitim zagađenjima koja imaju utjecaj i na rijeku Savu. Stoga mislimo da bi upravo decentralizacija, odnosno smještanje sjedišta Savske komisije u Sisak ili Slavonski Brod bitno doprinijelo i poboljšanju stanja zaštite i rijeke Save, ali i građana koji žive uz Savu. Hvala lijepo. Hvala lijepo. U ime kluba HDZ-a, učešće u raspravi uzet će uvaženi kolega zastupnik Mato Bilonjić. Izvolite kolega. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poslije toliko godina što je rijeka Sava od rata pa do danas doživljavala i u Domovinskom ratu i od rafinerija Slavonski Brod, rafinerija u Bosanskom Brodu i u Sisku, došlo je krajnje vrijeme da se i ona zaštiti ne samo kao plovni i gospodarski segment nego i onaj dio vode u koritu koji znatno utječe na podzemne vode, a podzemne vode zasigurno pune i naše bunare koje cijela Brodsko-posavska županija koristi i rabi za pitku vodu. Temeljem članka 30. stavka 1. Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save koji je Republika Hrvatska potpisala 3. prosinca 2002. godine Kranjskoj Godini i ratificirala 29. prosinca 2004. godine pristupilo se izradi Protokola o sprječavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe u Okvirnom sporazumu o slivu rijeke Save, a s ciljem prevencije nadzora i smanjivanjem onečišćenja u plovu. U definiciji plovila i plutajući objekti, znači plovila su plovila su čamci, skele kao i tehnička plovila. Dok imamo plutajuće objekte koji isto dosta onečišćuju i rijeku Savu, a poglavito one pritoke koji ulaze u rijeku Savu. To su stambene jedinice, restorani, radionice, skladišta, pontonski mostovi, plutajući hangari i vodenice. Kad čitam ovaj protokol zabrinjavajuće je koliko u definiciji potencijalnog onečišćivača koliko ih ima. Pa ima ih preko 25 plus znači ove rafinerije koje su nadomak same rijeke Save. Otpad koji nastaje na plovilima od rada plovila otpadom tereta, otpad koji nastaje od plovila uključujući i zauljeni masni otpad i drugi otpadi koji nastaju tijekom rada plovila … masni otpadi, otpadi ulja, kaljužne vode, otpadi maziva, upotrebljivi filteri, krpe, posude, pakovanja za otpad, … otpadi, neupotrebljivo ulje od motora, mjenjača, hidrauličke opreme, kaljužne vode, vode u kaljužnoj strojarnici, otpadna maziva, maziva sa mazalice ležaja druge opreme za podmazivanje. Pa onda sanitarne vode, vode iz kuhinje, blagovaonice, kupatila, zahoda, praonice i druge opreme ljudske otpadnih voda, kućni otpad, ostaci hrane, talozi, žitni mulj, hrđa i blato, ostali posebni otpadi. Preostali teret koji ostane, znači poslije iskrcavanja, a … skladišta koja se pometu u rijeku, isuši tank, usisavači, oprema skladišni tankovi, čišćenje ručno ili mehaničko, pranje, voda za pranje, prihvatne stanice, ulje, sirova nafta, gorivo, talog uljni, opasni materijali onda dođemo do onoga najopasnijega, a to je kad dođe do nezgode, odnosno sudara nasukavanja, katastrofa i drugih vanjskih sila. Moram vam kazati da bez dobrog zakona zasigurno i provedbe dobrog zakona na samoj rijeci Savi da ćemo ostati i bez pitke vode i bez jednoga i biljnog i životinjskog svijeta ukoliko i jedna i druga zemlja, odnosno i treća zemlja i s ovim i kao četvrta ne budu se pridržavali ovoga dijela. Ovaj se protokol primjenjuje za cijelu rijeku Savu, znači od Eržice do utoke u Kolubari pa onda Drina, Bosna, Vrbas, Una i Kupa. Znači one rijeke koje jednostavno koje su malo veće rijeke, a ulijevaju se u samu u samu rijeku Savu i zasigurno da će ovaj protokol doprinijeti smanjivanju onečišćenja rijeka Save, ali ne samo i protokol nego i suradnja između svih ovih zemalja da se vidi koliko koliko jednostavno taj propis, odnosno ti dogovori koliko se poštivaju na samom terenu. Jer mislim da je dosta, Sava dosta zagađena poglavito od svega ovoga što bude na tim plovilima i plus što se ispušta još iz ovih rafinerija. Glede svega navedenoga klub HDZ-a će podržati potvrđivanje ovoga protokola i moramo kazati kako god je rijeka Sava za nas bitna od Siska prema doli, da je plovna, da nam je i gospodarski segment, ali onaj najbitniji dio jeste zbog pitke vode u našoj županiji. Hvala lijepo.

Ima jedna pjesma koja kaže: "Kada Sava krene prema Brodu", dalje neću. Naime, ovdje pred nama je prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola o sprječavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe uslijed plovidbe u slivu rijeke Save s konačnim prijedlogom zakona. Jasno je da će i klub HDSSB-a dići ruku za ovaj prijedlog zakona kojim se eto potvrđuje ovaj protokol između da kažem republika bivše Jugoslavije u svezi sprječavanja onečišćenja voda sliva rijeke Save. Dakle, radi se o desnim pritokama rijeke Save isključivo od Kupe, Une, Vrbasa, Bosne, Drine i Kolubare, do mjesta dokle su one zapravo zamišljeno plovne. Jer danas one zapravo i nisu plovne kao ni rijeka Sava u koju je prije koji mjesec pokušao ući njemački turistički brod iz Dunava pa nije dalje od Županje, nije uspio ni u Županju pristati jer Sava nije plovna. Danas smo svjedoci da država Hrvatska ulaže u regionalni vodovod Istočna i Zapadna Slavonija sa crpilištima na istočnom dijelu Brodsko-posavske županije i Vukovarsko-srijemske županije. Dakle, područje općina Sikirevci, Gundinci, Babina Greda iz Štita, a na onoj strani zapadnoj na području općine … I zato, kao što je rekao kolega Bilonjić, je vrlo važno da se ovaj protokol potpiše, ali kada već govorimo o pritokama rijeke Save i mogućnostima te zamišljene plovidbe nekakvih recimo 5 km uzvodno Unom ili Drinom nekih 10 km što je danas još uvijek nezamislivo onda moramo ovdje spomenuti i onečišćivače koji nisu obuhvaćeni ovim protokolom. Naime, ovaj protokol regulira, što je dobro, plovne objekte i brodove kako ovdje piše plutajuće objekte i sve ostalo koji su stacionirani ili se kreću rijekom Savom. U Sloveniji se vodom rijeke Save hlade nuklearni reaktori. Nekada u Drvaru je postojala celuloza koja je bila smještena i čiji je izvorni kanal išao u potok Unac ili rijeku Unac pa onda Unu pa u Savu. Na rijeci Vrbas je postojala tvornica celuloze u Banja Luci. U Prijedoru na rijeci Sani, pritoci Une, je postojala tvornica celuloze također. rijeci Bosni i pogonima … Maglaj i rafinerije Modriče itd., da ne govorimo. O rijeci Drini također.

kojim se regulira samo jedan mali, mali segment u svim mogućim onečišćivačima rijeke Save.

I oni su zahvaćeni i obuhvaćeni propisima i mjerama koje su propisane i koji su predviđeni u ovome protokolu o sprečavanju onečišćenja, što je dobro, svakom slučaju dobro. Međutim, svjedoci smo mi koji živimo mi uz Savu i neću reći elementarnih nepogoda ali visokog vodostaja rijeke Save zbog zbog obilnih oborina, otapanja snijega itd. a onda Savom pluta i plovi bolje da ne govorim jer ovdje bi nekome moglo pozliti, također i taj dio i taj segment onečišćenja rijeke Save nije obuhvaćen ovim protokolom. Možda sam ja nedovoljno informiran, možda ima još neki drugi protokol kojim ova savska komisija koja je ovdje naznačena u ovom materijalu regulirala i ove probleme. Ovdje je pobrojano 25 brojkom i slovom 25 mogućih onečišćenja rijeke Save od otpada koje nastaje na plovilu pod točkom e u članku1. pa do točke cc plovidbena nezgoda, opasne materije bb itd. Dakle, priupitao bih se s obzirom na ovo što sam rekao, dakle na ogromne rezervoare pitke vode u podzemlju a vezane su u svakom slučaju za podzemne vode rijeke Save hoćemo li kao država, kao Sabor, kao Vlada inzistirati i na ovom puno, puno širem području onečišćenja negoli sama plovidba iako negiram postojanje mogućnosti onečišćenja rijeke Save i zbog ovih plovnih objekata ili onih stacioniranih na rijeci Savi. U svakom slučaju kolegica Petir je spomenula tu nesretnu rafineriju nafte u Bosanskom Brodu sa zastarjelom tehnologijom koja onečišćuje i zrak i vodu u svojoj okolici, odnosno onečišćuje rijeku Savu, ali još više postoji još tzv. zračno onečišćenje zbog kojeg mi brođani prilično kašljemo u ovom Saboru ali to još uvijek ne možemo zapriječiti i ne možemo izregulirati, jer ova druga strana ona sa desne obale Save nažalost nema puno sluha. U nekoliko sam navrata i u županiji Brodsko-posavskoj a i ovdje u Saboru govorio o tome da smo i ovdje potpisali između Republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske trojni sporazum u kojemu je ponuđeno 2 milijuna i 300 tisuća eura bespovratne pomoći Europske unije, dakle Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj da zajedničke programe na poboljšanju u ekologiji, gospodarstvu itd. I unatoč tome ni lokalna, regionalna samouprava a ni ovdje nismo postigli nikakav sporazum sa ovom drugom stranom kako bi povukli ta bespovratna sredstva i novce kako bi ta nesretna rafinerija nafte koja je od značaja i za Bosanski Brod, nekad Bosanski Brod, danas Brod i ovaj naš Slavonski Brod i sve brodove koje uopće postoje napokon napravili nešto kako bi se tehnologija i mislim da to nisu skupi zahvati koji bi koji bi sasvim sigurno zadovoljavali, koji bi bili zadovoljeni sredstvima iz ovih bespovratnih sredstava, eventualno neki filtar itd. popravili situaciju po pitanju ekoloških standarda ove nesretne rafinerije. Pozdravljam i inicijativu gospođe Petir, zastupnice Petir, pardon u svezi sjedišta izmještanja sjedišta komisije za Savu u ja bih rekao prvo Slavonski Brod pa onda Sisak. S obzirom da je Slavonski Brod negdje na pola puta između dakle točno na pola puta između ima i drugih razloga zbog čega u Slavonski Brod, i mi imamo rafineriju kao i Sisak, ali kažem točno je na pola puta plovnoga negdje između naše granice i Siska. Sjećam se i '93. godine kada je pokojni predsjednik Tuđman koji je također vodio i ona Vlada vodio brigu o rijeci Savi i nekada smo zaista mislili da će to biti plovno i do Zagreba, pa je onda brodom Sisačkog lojda iz Siska doplovio do Rugvice, jel tako bilo. Oni koji su stariji, do Rugvice da. Međutim, evo danas taj njemački broj nije mogao ploviti ni do Županje. To je opet nebriga svih vlada. Nemojte misliti da govorim o HDZ-u, nego i o SDP-u i o njihovim koalicijskim partnerima, nebriga o Slavoniji i nebriga o potencijalima koje rijeka Sava donosi kraju kroz kojega teče i prolazi. 18 godina govorimo o riječnim lukama, 18 godina govorimo o turističkom potencijalu koji rijeka Sava može pružiti i okoliš i krajolik koji pruža, flora, fauna, lov, ribolov itd. ali evo nažalost od od toga ništa, a sada evo ovdje na stolu je protokol o onečišćenju. Ma nitko ni ne očišćuje rijeku Savu niti ima plovidbe brodova. Ovo je protokol za budućnost. Ja se nadam da će to biti bliska budućnost, ali ako ovako nastavimo bit će to daljnja budućnost. I još nešto sam htio reći. Nemamo mi samo rijeku Savu u smislu rijeke koja graniči i koja spaja i razdvaja. Imamo mi i Dunav i neriješene čak i granične probleme a uskoro ćemo ja se nadam i prije Srbije ući u Europsku uniju, a onda ćemo imati spor za naše teritorije, naše teritorije katastarski, gruntovno preko tisuća hektara sa one lijeve strane Dunava, a i dalje to stoji potpuno iako nije tema ove današnje rasprave, nije današnja tema ali i o tome svakom slučaju i nije vaš resor treba povesti računa. Ima tu Ministarstvo vanjskih poslova i svi ostali jel, treba povesti računa, jer ćemo onda imati problematiku kao i za Savudrijsku valu iliti Piranski zaljev. U svakom slučaju klub HDSSB-a će podržati Prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola da ne duljim dalje. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se prijavio uvaženi kolega Petar Mlinarić. Izvolite. **Mlinarić, Petar (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Pozdravljam predstavnike iz ministarstva. Prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola o sprečavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save uz konačni prijedlog zakona kojega Vlada Republike Hrvatske upućuje u Hrvatski sabor u proceduru potvrđivanja ili ratifikacije. Četiri zemlje Republika Slovenija, Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Republika Srbija sklopile su lipnja 2009. godine u Beogradu predmetni sporazum na temelju Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save a u skladu sa smjernicama o tehničkim zahtjevima koji se primjenjuju na pravila za unutarnju plovidbu usuglašenih na europskoj razini europskog kodeksa za unutarnje vodne puteve i Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putevima. Razvidno je da je na taj način predmetni Protokol usuglašen sa europskim normama koje visoko vrednuju zaštitu okoliša a ovim predviđaju postupke i mjere koje sprječavanju onečišćenje voda prouzročeno unutarnjim vodnim prometom što Republiku Hrvatsku približava članstvu Europske unije opredijelila za usvajanje visokih standarda zaštite voda uslijed plovidbe jer oni ovim protokolom stvaraju osnovu za daljnje unapređenje ekoloških performansi ka ostvarenju ciljeva zaštite prirode tijekom korištenja unutarnjih vodnih puteva. Premda se protokol odnosi na sliv rijeke Save i njenih pritoka znano je da je savski bazen dio dunavskog slika pa se tako isti posredno proteže i na dio većeg sliva, sliva Dunava jer je pritoka rijeke Dunav. Apsolutno sam uvjeren da je ovaj Zakon o potvrđivanju Protokola bezuvjetno potrebno podržati. Ali zašto? Zato jer se njime normira mogućnost poduzimanja mjera koje trebaju provesti propisnice protokola, zemlje članice Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save da učinkovito spriječe, nadziru i smanje onečišćenje plovila i plovidbi kao mogućnost da provedu odgovarajuće postupke u slučaju onečišćenja. Protokolom se predviđa uspostavljanje dovoljno guste mreže prihvatnih stanica na vodnom putu za zbrinjavanje te vrste otpada te načini, koordinacija i aktivnosti s tim u svezi. Otpad koji nastaje na plovilu treba se sakupiti i predati sukladno nacionalnim propisima prihvatnim stanicama u lukama ili na drugim mjestima određenim za prijem otpada koji nastaje na plovilu. Protokolom se propisuju tehnički zahtjevi za opremanje lučkih objekata i drugih prihvatnih stanica, postupanje u slučaju izlijevanja materije koje onečišćuju vodu, praćenje kakvoće vode te provedba odredaba o sprječavanju, nadzoru i smanjenju onečišćenja voda uslijed plovidbe, prekogranična suradnja u cilju sprječavanja i nadzora onečišćenja s plovila. Stupanjem na snagu ovog zakona protokol će postati dio pravnog poretka Republike Hrvatske a tada neće biti više moguće otpad sa brodova zamuljene vode, naftu, lož ulja, fekalne vode, kruti otpad itd. bacati u rijeku nego će se stvoriti pretpostavke da se takav otpad na adekvatan način učinkovito zbrine i da ne predstavlja opasnost za okoliš i zdravlje ljudi i životinja. Provjerio sam u nadležnim ministarstvima, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da su za provedbu ovog zakona u državnom proračunu osigurana financijska sredstva u 2009. godini a napravljene su i projekcije za 2011. i 2012. što dodatno ulijeva optimizam da će implementacija samog protokola biti vrlo brzo ostvarena. Ovaj zakon je dobar i treba ga podržati. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Slijedeći se za raspravu prijavio kolega Ivan Šantek.

onečišćenja voda uslijed plovidbe, mjera zaštite od onečišćenja kroz utvrđivanje regulacijskih zahtjeva i zahtjeva za opremljenost lučkih i drugih prijemnih postaja, mjere u slučaju nesreća uz primjenu najbolje dostupne tehnike i tehnologije. Protokol o sprječavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save ima za cilj prevenciju, nadzor i smanjenje onečišćenja .../Govornik se ne razumije./... u plovidbi, utvrđivanje tehničkih zahtjeva za opremanje luka i razvijanje najbolje dostupnih tehnika za sprječavanje onečišćenja i tehnologija za kontrolu onečišćenja voda Protokol se odnosi i na novoizrađena plovila i plovila čija će rekonstrukcija i modernizacija započeti nakon njegovog stupanja na snagu kao i na sva druga plovila u pogledu obveze opremljenosti za prikupljanje i skladištenje otpada s ciljem .../Govornik se ne razumije./... za otpad. Provedba ovog zakona o potvrđivanju protokola imat će financijski učinak na Državni proračun Republike hrvatske u 2010., 2011. godini i narednim godinama. Republika Hrvatska odnosno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture temeljem navedenog protokola predviđa da će potrebna proračunska sredstva za provedbu u 2010. te 2011. godini i narednim godinama biti u iznosu od 200 tisuća kuna što je osigurano u proračunskoj poziciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Provedba ovog zakona u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove mora, prometa i infrastrukture i poslove zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Nadležnost za realizaciju imaju lučke uprave. Na dan stupanja na snagu ovog zakona Protokol iz članka 1. ovog zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbama Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. Želio bih ovdje naglasiti da je Lučka uprava Sisak kao izvršno tijelo dijela ovog međunarodnog protokola već poduzela određene korake u njegovoj realizaciji. Izgradnja navoza za brodove na rijeci Savi u Sisku bazen Galdovo otvorila je mogućnost novogradnje i remonta plovila te preglede i kontrole koji su propisani pravilima za tehnički nadzor brodova unutarnje plovidbe u Hrvatskom registru brodova. Prisutnost većeg broja plovila u akvatoriju Lučke uprave Sisak uvjetovala je potrebu brže tehnološke obnove postojećih brodograđevnih kapaciteta na ekološki prihvatljiv način.

većih novogradnji plovila. Na taj način stvoreni su uvjeti za snabdijevanje plovila pitkom vodom, električnom energijom, odvodnjom kaljužnih i .../Govornik se ne razumije./... voda te odvodnjom fekalnih voda. Vrijednost navedenih radova iznosila je približno 3 milijuna kuna. Investitor projekta je bila lučka uprava a financijska sredstva osiguralo je ministarstvo. Lučka uprava Sisak je obavijestila sve poslovne subjekte da se od 1. travnja prošle godine na lučkom području Lučke uprave Sisak omogućava opsluživanje plovila pitkom vodom, opsluživanje plovila električnom energijom, prihvat kaljužnih i .../Govornik Navedeno će se moći koristiti pristajanjem plovila uz ponton Barbara. Za navedene usluge Lučka uprava Sisak naplaćivat će sukladno kontrolnim izmjenama troška vode i električne energije, a prihvat kaljužnih …/Govornik se ne razumije./… s plovila Lučka uprava Sisak će osigurati sukladno ugovoru sa tvrtkama ovlaštenim za zbrinjavanje opasnih tvari. Prihvat fekalnih, kaljužnih i …/Govornik se ne razumije./… voda, kao i njihova odvodnja, vršit će se sa plutaćujeg pontona prema važećim propisima Hrvatskog registra brodova za plutajuća tijela. Iz navedenog je vidljivo da je Republika Hrvatska kao skora članica Europske unije već poduzela određene mjere iz ovog protokola što će u budućnosti biti veoma značajno.Zbog svega toga navedenog prihvatit ću donošenje ovog zakona. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Kolega Zdravko Kelić. Idući se prijavio za raspravu kolega Kelić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Donošenjem ovoga zakona protokol će postati dio pravnoga poretka Republike Hrvatske, a standardi koji su u njemu predviđeni isto će tako vrijediti i u ostalim zemljama potpisnicama protokola kada ga one ratificiraju. Sve to dovesti će do ujednačavanja pravne prakse kada se protokol počne primjenjivat što će povezivati četiri zemlje, Republiku Sloveniju, Republiku Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srbiju u nastojanju da i u naravi ostvare sve protokolom predviđeno u svrhu zaštite okoliša kada je u pitanju sprečavanje onečišćenja vode uslijed plovidbe. Međunarodna organizacija za sliv rijeke Save, Savska komisija, koordinirala je rad na izradi ovog protokola protokola koji se ipak temelji na Okvirnom sporazumu o slivu rijeke Save, a u njemu su ugrađene norme u skladu sa smjernicama o tehničkim zahtjevima koji se primjenjuju na plovilima za unutarnju plovidbu usuglašenih na europskoj razini Europskog kodeksa za unutarnje vodne puteve, Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjih vodnim putevima. Sve nabrojeno ukazuje da su prilikom izrade protokola poštovani europski standardi zaštite okoliša u području plovidbe unutarnjih vodnim putevima što je značajan doprinos Republike Hrvatske u usvajanju pravne stečevine Protokolom se predviđa provedba mjera i postupaka koji sprečavaju onečišćenje voda prouzročene unutarnjim vodnim prometom, ujedno nadziranje, a potom i smanjenje eventualno mogućih onečišćenja. Protokolom se predviđa uspostavljanje mreže prihvatnih stanica na vodnom putu za zbrinjavanje otpada uslijed plovidbe te način i koordinacija aktivnosti s tim u svezi. Otpad koji nastaje na plovilu treba sakupiti i predati sukladno nacionalnim propisima prihvatnim stanicama u lukama ili na drugim mjestima određenim za prijem otpada koji nastaje na plovilu. Protokolom se propisuju tehnički zahtjevi za opremanje lučkih objekata i drugih prihvatnih stanica, postupanje u slučaju izlijevanja materija koje onečišćuju vodu i praćenje kakvoće vode. Lučke uprave unutarnjih voda u Sisku i Slavonskom Brodu koje su zadužene za postavljanje prihvatnih stanica za prihvat otpada sa brodova već su započele aktivnosti, tako da je prihvatna stanica u luci Sisak već u uporabi, a u Slavonskom Brodu će to biti do kraja ove godine. Premda je i samim protokolom razvidno da se tek od stupanja istoga na snagu predviđa rok od pet godina za postavljanje mreže prihvatnih stanica za prihvat otpada. Ovaj nas zakon o potvrđivanju protokola približava članstvu u Europskoj uniji i pokazuje spremnost Republike Hrvatske da u cijelosti ispuni pretpostavke za zaštitom okoliša kada je u pitanju sprečavanje onečišćenja voda uslijed plovidbe, a stoga mu i dajem punu podršku i prihvatit ću ga. Hvala lijepo.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 Okvirni sporazum o slivu rijeke Save Republika Hrvatska potpisala je u Kranjskoj gori 3.12.2002. godine, a ratificirala 29.12.2004. godine. Te iste 2004. godine pristupilo se izradi Protokola o sprečavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe u slivu rijeke Save. Protokol o sprečavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe ima za cilj: 1) prevenciju, nadzor i smanjenje onečišćenja s plovila u plovidbi, 2) utvrđivanje tehničkih zahtjeva za opremanje luka, 3) razvijanje najbolje dostupnih tehnika za sprečavanje onečišćenja i tehnologija za kontrolu onečišćenja voda uslijed plovidbe. Ovim se zakonom potvrđuje Protokol o sprečavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe u okviru sporazuma o slivu rijeke Save kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Sve to za provođenje ovog zakona bit će osigurano u proračunu Republike Hrvatske, odnosno Ministarstvu mora, promete i infrastrukture za 2010., 2011. i naredne godine. Kao i moje prethodnici, podupirem ovaj zakon. Hvala. Hvala, kolega Đurđević. I budući je vrijeme za prijavu isteklo, posljednja prijava za pojedinačnu raspravu je prijava uvažene kolegice Mirele Holy. Kolegice, izvolite. Hvala vam, poštovani potpredsjedniče. Želim na početku reći da ću podržati donošenje ovog Prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola o sprečavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, a kojim se od onečišćenja voda s plovila osim rijeke Save štite i rijeke Kolubara, Drina, Bosna, Vrbas, Una i Kupa. Smatram da se radi o iznimno važnom protokolu i slijedom toga zakona o potvrđivanju ovog protokola i to iz nekoliko razloga. Prvi je taj što je ovaj protokol rezultat suradnje i dogovora četiri susjedne države, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, a iznimno je važno da na pitanjima koja imaju značaj za okoliš dobro surađujemo sa susjednim zemljama. Ovaj je protokol dobar jer jača regionalnu suradnju koja je u međunarodnom kontekstu također vrlo važna za interes Republike Hrvatske, no ipak najvažnija korist ovog zakona o potvrđivanju protokola zasigurno jest bolja zaštita naših vodnih resursa od onečišćenja. Iako onečišćenje voda s plovila nije najveća ekološka prijetnja našim vodnim resursima strože mjere zaštite od svih oblika onečišćenja pa tako i onih s plovila svakako moramo pozdraviti. Podsjećam, stanje zaštite voda u Republici Hrvatskoj nije dobro i to je situacija koja traje nažalost ne samo godinama već desetljećima. U Hrvatskoj s vodom nažalost ne postupamo kao sa strateškim resursom. To je vidljivo iz neadekvatnog sustava ili čak nepostojanja sustava postupanja s otpadnim vodama, a iz toga da u Hrvatskoj čak 60% stanovništva nema priključak na kanalizaciju koja je osnovni preduvjet za izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda. Također treba naglasiti da u mnogim gradovima u Hrvatskoj gubici iz vodovodne mreže iznose skandaloznih 40%, a ne smijemo zanemariti ni zabrinjavajuću neobrazovanost stanovništva u pogledu važnosti zaštite vode. ovom prilikom ću naglasiti kao je žalosno da Vlada Republike Hrvatske ne prepoznaje važnost edukacije stanovništva za racionalnu i odgovornu potrošnju vode kao prioritetno političko pitanje, a što je vidljivo iz toga da pod HDZ-ovom vlašću nije provedena ni jedna javna kampanja kojom bi se stanovništvu skrenulo pažnju na ovaj iznimno značajan problem. Iako je najveći dio odredbi koje donosi ovaj Zakon o potvrđivanju protokola već definiran resornim zakonima i to u prvom redu nedavno donesenim Zakonom o vodama, ali i Zakonom o zaštiti okoliša ipak pozitivno ocjenjujem sve dodatne osigurače čiji je cilj podizanje razine zaštite okoliša. Dobro je što ovaj zakon i protokol rade na prevenciji od onečišćenja, jer je to najvažnije ukoliko želimo biti proaktivni u smislu zaštite okoliša i svih prirodnih resursa. U medicini se kaže "bolje je spriječiti, nego liječiti" i upravo bi u tom pravcu trebali razmišljati kada govorimo o svim aspektima politike zaštite okoliša. Kada govorimo o sprječavanju onečišćenja rijeka s plovila najvažnija mjera koju treba provesti svakako je implementacija tehnološki i ekološki najboljih sustava prihvata i pročišćavanja otpadnih voda i tvari s plovila u riječkim lukama uz paralelnu modernizaciju postojećih plovila i visoke ekološke standarde za buduća plovila. Iako ovaj Zakon o potvrđivanju protokola stupa na snagu tek kada sve države potpisnice potvrde, odnosno u nacionalnim parlamentima ratificiraju protokol, a u materijalu nismo dobili informaciju kada se očekuje da bi to moglo biti, smatram kako 200000 kuna koje država planira izdvojiti ove godine za modernizaciju luka i izgradnju sustava prihvata i pročišćavanja otpadnih voda i tvari s plovila i nije baš neka cifra od koje možemo očekivati značajnije rezultate i pozitivne pomake, a činjenica jest da situacija u riječnim lukama i nije baš pohvalna u pogledu kapacitiranosti za prihvat i obradu otpada i otpadnih voda. Svjesna sam toga da se tekstovi međunarodnih sporazuma ne mogu mijenjati, ali ipak izražavam određenu rezervu prema, po mojem mišljenju nedovoljno ambicioznoj odredbi prema kojoj je ispuštanje sanitarne vode zabranjeno za plovila za prijevoz putnika sa kabinama sa više od 50 ležaja i to tek tri godine od stupanja na snagu ovog protokola. To mi se s jedne strane čini predugim rokom odgode primjene, a s druge strane prevelikim brojem ležaja i osoba za plovila. Drugim riječima, smatram da je trebalo smanjiti broj ležaja za plovila koja obavezuje zabrana ispuštanja fekalnih i sanitarnih voda direktno u rijeke. Također je dosta dug rok za opremanje luka za međunarodni promet sa potrebnim prihvatnim stanicama. Rok je pet godina, a smatram da Hrvatska mora i može taj izuzetno važan posao obaviti u kraćem roku, naravno ne s 200000 kuna godišnje kako je sada predviđeno. Posebno pozdravljam odredbu o obvezi redovitog praćenja kakvoće vode, te uspostavi i održavanju informacijskog sustava o kakvoći vode u sustavu rijeke Save, jer to smatram izuzetno važnim jer omogućava poduzimanje ranijih mjera zaštite od potencijalnih onečišćenja. Na kraju želim reći da pozdravljam ovakve zakone i međunarodne protokole koji za cilj imaju podizanje kvalitete okoliša i prirodnih resursa, ali izražavam nadu da i ovaj pozitivan propis neće ostati samo deklarativno opredjeljenje, a ne i stvarni mehanizam pozitivne promjene što smo do sada u Hrvatskoj na žalost vidjeli i previše puta. Hvala vam lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. I zaključno državni tajnik, gospodin Marijo Babić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora. Ja bih samo kratko odgovorio na neka postavljena pitanja. Prvo, status u drugim državama potpisnicama sporazuma također je trenutačno u proceduri u parlamentima. Vezano za postavljeno pitanje oko 200000 kn predviđeno u državnom proračunu ona su predviđena za pripremu projektne dokumentacije za Lučku upravu u Slavonskom Brodu, a onda nakon toga slijedi izgradnja uređaja. Ovo što ste postavili pitanje veličine broda, naime to nije regulirano samo ovim sporazumom, nego to su kriteriji koji su uređeni europskim, odgovarajućim europskim direktivama. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u raspravi. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti. S time i završavamo današnji rad. Nastavljamo sutra u uobičajeno u 9,30. obavijest da će se glasovati negdje oko 12,00 sati, pa vas pozivam da budemo u sabornici. Hvala. .../Upadica